Hvala Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Odbor za financije i državni proračun predložio je na temelju čl. 247. Poslovnika HS da provedemo objedinjenu raspravu o točkama dnevnog reda koje su predviđene za danas,

Hvala vam lijepa. Utvrđujem da ćemo provesti objedinjenu raspravu o navedenim točkama. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172., 204. i 206. Poslovnika HS. Sukladno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 Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba neovisnih i Fokusa čisto kako bi se obratila pozornost na možda nekoliko činjenica koje su se dogodile u međuvremenu. Naime, ovaj zakon iako formalno dolazi od Ministarstva financija definitivno bi trebao biti usklađen i sa novim ministrom i sa novim Ministarstvom gospodarstva, pardon, dolazi iz financija, a treba se uskladiti sa gospodarstvom s obzirom da se ipak tu dira jedan veliki veliki dio malih poduzetnika. Iako se tu pragovi podižu, što je praktički posljedica i ove cijele inflacije tu se ipak s nekim stvarima kasni. A s obzirom da ipak imamo novu strukturu Vlade ne znam koliko je uopće i novi ministar bio i upoznat sa cijelom izradom ovog novog zakona. Također bih istaknuo da tu postoje smjernice čak i od HGK koje čak evo i ne smatram da su loše, pogotovo vezane za male poduzetnike. Ne moramo mi male poduzetnike cijelo vrijeme maltretirati sa dodatnim revizijama, dodatnim papirima, izvještajima i sa svime jer puno toga je već vidljivo i kroz postojeće sustave koje imamo i kroz postojeće papire koje oni su ovako i onako obvezni naravno isticat i naravno dostaviti u sve nadležne institucije, tako da bih tu definitivno najavio kako ćemo podnijeti u ime kluba amandman kako bi se ipak male poduzetnike poštedilo određenih neću reći samo revizija koje jesu potrebne, ali neke stvari ipak ne trebamo ih dodatno maltretirati ako već postoji obaveza di oni moraju podnositi izvještaje, tako da ćemo definitivno tu podnijeti amandman kako bi naravno izašli još više u susret našim poduzetnicima, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Ima li još zainteresiranih? Ako nema onda dajem stanku do 9 sati

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom i pozivam sada poštovanog državnog tajnika Davora Zoričića da predstavi konačne prijedloge tri navedena zakona, izvolite. Poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, danas se pred vama nalazi paket zakona kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose odredbe Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti tzv. CSRD direktive koja je stupila na snagu 5. siječnja 2023., a čiji je rok za prijenos u nacionalno zakonodavstvo 6. srpnja 2024.. Cilj CSRD direktive je osigurati odgovarajuće javno dostupne informacije o tome kako rizici održivosti utječu na poslovanje poduzetnika, ali i kako sami poduzetnici utječu na društvo i okoliš. Slijedom toga pred vama se danas nalaze u potpunosti novi Zakon o računovodstvu, te izmjene i dopune Zakona o reviziji i Zakona o tržištu kapitala. Još 2014.g. Direktivom o nefinancijskom izvještavanju EU prepoznala je potrebu uspostave visoke i usporedive razine razmjene informacije koju objavljuju poduzetnici u mjeri nužnoj za razumijevanja razvoja poslovnih rezultata i položaja poduzetnika, kao i utjecaja aktivnosti poduzetnika koje se odnose na okolišna, društvena i pitanja vezana uz ljudske resurse. Donošenjem jedinstvenog akta koji uređuje nefinancijsko izvještavanje na razini EU općoj javnosti i investitorima nastojale su se pružiti usporedive nefinancijske informacije. Radi prijenosa te direktive u nacionalno zakonodavstvo krajem 2016.g. donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017.. Obveznici su bili dužni izraditi prve nefinancijske izvještaje u RH za poslovnu godinu koja je započela 1. siječnja 2017., a isti su objavljeni 2018.g.. Zbog strategije prelaska na održivo i klimatski neutralno gospodarstvo EU, te zahtjeva u području održivog financiranja pojavila se sve veća potreba za ujednačenijim i pouzdanijim nefinancijskim informacijama. Utvrđeno je kako postojeći pravni okvir nije odgovarao u potpunosti potrebama korisnika nefinancijskih informacija. Veliki broj poduzetnika još uvijek ne pruža nefinancijske informacije, a mnogi koji to čine ne dostavljaju sve relevantne informacije. Problem je i slaba pouzdanost iskazanih informacija, te nemogućnost njihove usporedbe, kao i visoki troškovi izvještavanja, veliki broj različitih standarda po kojima se može izvještavati, te nedostupnost informacija koje zahtijevaju dobavljači, klijenti i poslovni partneri. Upravo iz tih razloga CSRD direktiva postavila je opsežnija i stroža pravila kada je riječ nefinancijskim informacijama. Odmah je vidljivo i da je izmijenjena terminologija, pa je nefinancijsko izvještavanje postalo izvještavanje o održivosti s obzirom da se na razini EU zaključilo kako pojam nefinancijski nije točan jer upućuje na zaključak da nefinancijske informacije nemaju financijsku važnost, a upravo je suprotno jer te informacije itekako imaju financijski značaj. Kako CSRD direktiva mijenja i druge akte usvojene na razini EU i to Računovodstvenu direktivu, Revizijsku direktivu i uredbu i uredbu te Direktivu o transparentnosti te se izmjene reflektiraju na hrvatsko zakonodavstvo na način da je bilo potrebno izmijeniti Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji i Zakon o tržištu kapitala. Zakon o računovodstvu potpunosti je novi i to zbog razloga što je važeći Zakon o računovodstvu izmijenjen 7 puta, dok se druga dva zakona samo mijenjaju i dopunjuju jer predložene izmjene nisu u opsegu koji bi zahtijevao u cijelosti nove zakone. Naime, riječ je o izmjenama kojima se Zakon o reviziji i Zakon o tržištu kapitala nadopunjuju radi potrebe uvođenja obveze izvještavanja održivosti, a da se pritom suštinski ne mijenjaju ostali zahtjevi. U nastavku ću iznijeti ključne novosti koje se odnose na na detaljno uređenje izvještavanja održivosti za pojedine skupine poduzetnika u prijedlogu Zakona o računovodstvu. Osim poduzetnika koji imaju obvezu sastavljanja ne financijskog izvještaja u skladu s važećim Zakonom o računovodstvu, prijedlogom Zakona o računovodstvu proširuje se krug obveznika izvještavanja održivosti pa će tako obveznici izvještavanja održivosti u budućnosti postati svi veliki poduzetnici prema kvantitativnim kriterijima, ali i mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU te poduzetnici iz trećih zemalja koji obavljaju značajnu djelatnost na području EU. Prema novom zakonodavnom okviru, prvi izvještaji o održivosti bit će izrađeni za poslovnu godinu koja je započela 1. siječnja 2024. i bit će objavljeni u 2025., a potom će se svake godine proširivati krug obveznika. Prve izvještaje o održivosti izradit će i objaviti dio današnjih obveznika nefinancijskog izvještavanja, dok će u drugom krugu za 2025. početi izvještavati i svi veliki poduzetnici prema utvrđenim kriterijima, a zatim će se u 2026. g. uključiti mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU. Naposljetku, za poslovnu godinu koja započinje 1. siječnja 2028. održivosti će izvještavati društvo iz trećih zemalja koje obavljaju značajnu djelatnost na području EU i to društva iznad određenog praga prihoda te ona koja ima društva kćeri odnosno podružnice u RH. Upravo ovo postupno proširenje kruga obveznika omogućit će dovoljno vremena da se obveznici pripreme na nove zahtjeve. Nadalje, proširen je sadržaj izvještaja o održivosti te se od obveznika zahtjeva da izvještavaju o utjecajima njihovih aktivnosti na ljude i okoliš te o tome kako pitanja održivosti utječu na aktivnosti poslovanja samih poduzetnika. Također, zahtijeva se da izvještaj o održivosti bude sastavni dio izvještaja poslovodstva. Novost je da će izvještavanje o održivosti biti standardizirano. Drugim riječima, obveznici će morati izvještavati u skladu s europskim standardima izvještavanja o održivosti koje donosi Europska komisija, čime će se osigurati da izvještaji o održivosti budu usporedivi te da obveznici objave sve informacije o održivosti koje su relevantne za njih. Radi osiguranja pouzdanosti informacija, uvodi se obveza provjere izvještaja o održivosti koje će u RH provoditi revizorska društva. Tako će revizorska društva provjeravati informacije o održivosti će u prvoj fazi izražavati ograničena uvjerenja, a u kasnijoj fazi predviđen je prelazak na izražavanje razumnog uvjerenja, pri čemu će odluku o prelasku na izdržavanje razumnog uvjerenje donijeti EK, a to će ovisiti o okolnostima, tj. o primjeni u praksi. Osim toga, prijedlogom Zakona o računovodstvu zahtijeva se da obveznici svoje izvještaje poslovodstva sastavljaju u strojno i ljudima čitljivom formatu za izvještavanje sukladno delegiranoj Uredbi Komisije EU 2019/815 i da opisno označe svoj izvještaj o održivosti. To znači da će se izvještaj poslovodstva morati izraditi u HTML formatu koji sadrži XBRL oznake. Digitalizacija će stvoriti prilike za učinkovitije korištenje informacija o održivosti i omogućiti značajne uštede, kako za korisnike tih informacija, tako i za same poduzetnike. Prijedlogom Zakon o računovodstvu obveza strojno i ljudima čitljivih izvještaja uvodi se i za godišnje financijske izvještaje. Naime, ovim Prijedlogom zakona predviđeno je da će Financijska agencija uz prethodnu suglasnost Odbora za standarde financijskog izvještavanja, izraditi tehničku uputu za izradu strojno i ljudima čitljivih formata godišnjih financijskih izvještaja. Također, predviđeno je kako će ministar financija na prijedlog FINA-e i uz prethodnu suglasnost Odbora za standarde financijskog izvještavanja, pravilnikom propisati prilagodbu nacionalne taksonomije za potrebu javne objave godišnjih financijskih izvještaja, obveznika primjene međunarodnog standarda financijskog izvještavanja, zatim taksonomiju za obveznike primjene hrvatskih standarda financijskog izvještavanja te način izvještavanja u strojno i ljudima čitljivom formatu, kao i druge pojedinosti u vezi financijskog izvještavanja. S obzirom da su CSRD direktivama slijedom toga i prijedlogom Zakona o računovodstvu i informacije o održivosti suštinski izjednačene s financijskim informacijama, prijedlogom zakona određeno je da će se na postupak utvrđivanja izvještaja poslovodstva na odgovarajući način primjenjivati odredbe zakona kojim se uređuju trgovačka društva u pogledu utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja. Stoga će izvještaj poslovodstva u okviru kojega se nalazi i izvještaj o održivosti prolaziti postupak utvrđivanja, kao i godišnji financijski izvještaji. Članovi uprave, poduzetnika i njegova nadzornog odbora, odnosno svi izvršni direktori i upravni odbor, u okviru svojih zakonom određenih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje, odgovorni su za izvještaj poslovodstva. Osim izmjena vezanih za izvještavanje o održivosti, a kako bi se uzeo u obzir učinak inflacije u proteklom razdoblju, preispitani su pokazatelji za određivanje veličine poduzetnika. Iz tog razloga EK donijela je delegiranu Direktivu EU 2024/2775 koja je stupila na snagu 24. prosinca 2023. Tom direktivom povećani su pokazatelji za razvrstavanje poduzetnika za 25%, zaokruženo na cijeli broj, slijedom čega su prijedlogom zakona o računovodstvu izmijenjeni pragovi za razvrstavanje poduzetnika pa će se ubuduće poduzetnici na temelju novih kriterija koji se temelje na povećanom neto prihodu i ukupnoj aktivi te istom kao ranije utvrđenom broju zaposlenih, razvrstavati na mikro, male, srednje i velike poduzetnike. Uzimajući to u obzir, prilagođeni su i drugi iznosi, uključujući i kriterije vezano za obvezu zakonske revizije te za određivanje subjekta od javnog interesa. Kao što sam uvodno spomenuo, CSRD direktiva izmijenila je revizijsku direktivu kako bi se osiguralo da se na zakonsku reviziju godišnjih financijskih izvještaja i na provjeru izvještaja o održivosti primjenjuju usklađena pravila. Upravo iz tog razloga bilo je potrebno izmijeniti odnosno dopuniti važeći zakon o reviziji. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji u tom smislu, prilagođen je i pojam revizorskih usluga na način da revizorske usluge obuhvaćaju zakonsku reviziju, provjeru izvještaja o održivosti i druge revizorske usluge. Prilagodbe terminologije bila je potrebna prvenstveno radi postupka izdavanja odobrenja za rad ovlaštenim revizorima. Naime, Ministarstvo financija danas izdaje odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga fizičkoj osobi koja ispunjava određene kriterije. Uzimajući u obzir da se revizorskom uslugom smatra i provjera izvještaja o održivosti, bilo je potrebno razdvojiti provjeru izvještaja od o održivosti od ostalih revizorskih usluga, s obzirom da ista predstavlja mogućnost za ovlaštenog revizora. To znači da ovlašteni revizoru mogu odlučiti žele li obavljati provjeru izvještaja o održivosti ili to ne žele. Stoga je Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji utvrđeno kako Ministarstvo financija izdaje odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije i drugi revizorskih usluga te odobrenje za rad za obavljanje provjere izvještaja o održivosti. Ministarstvo financija neće moći izdati za rad za obavljanje provjere izvještaja o održivosti ako fizička osoba nema odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije i drugih revizorskih usluga. Također, ako Ministarstvo financija ovlaštenom revizoru oduzme odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije i drugih revizorskih usluga, automatski mu se oduzimaju odobrenje za rad za obavljanje provjere izvještaja održivosti. Nadalje, radi potrebe izdavanja odobrenja za rad za obavljanje provjere izvještaja o održivosti, dorađene su odredbe koje se odnose na revizorski ispit. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji predviđeno je da se revizorski ispit dijeli na osnovni revizorski ispit i revizorski ispit za održivost. Fizička osoba ili ovlašteni revizor koji za odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije i drugih revizorskih usluga želi imati odobrenje za rad za obavljanje provjere izvještaja o održivosti, morat će položit revizorski ispit za održivost koji obuhvaća područja u mjeri nužnoj za obavljanje provjere izvještaja održivosti. Kako bi pristupila polaganju revizorskih ispita za održivost, fizička osoba ili ovlašteni revizor morat će imat 8 mjeseci radnog iskustva u obavljanju provjere izvještaja održivosti ili drugih usluga povezanih s održivosti. Fizička osoba moći će istovremeno pristupiti polaganju osnovnog revizorskog ispita i revizorskog ispita za održivost. Također, ovlašteni revizor moći će i naknadno odlučiti želi li polagati revizorski ispit iz održivosti. Bitno je istaknuti kako se zakonom propisuje izuzeće za ovlaštene revizore koji već imaju odobrenje za rad za obavljane revizorskih usluga. Oni će moći obavljati provjeru izvještaja o održivosti do 1. siječnja 2026., a moći će nastaviti obavljati provjeru izvještaja o održivosti nakon tog datuma, ako se dodatno stručno usavrše u trajanju od najmanje 30 sati te dokaz o toj ispunjenoj obvezi iz stalnog stručnog usavršavanja dostave Ministarstvu financija najkasnije do 30. rujna 2025. Nadalje, dorađene su odredbe koje se odnose na stalno stručno usavršavanje. Ovlaštenom revizoru koji ima odobrenje za rad za obavljanje provjere izvještaja o održivosti propisuje se dodatna obveza stalnog stručnog usavršavanja u tom dijelu i to u trajanju od najmanje 30 sati unutar neprekinutog razdoblja od 3 godine. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji utvrđuju se i pravila za provjeru konsolidiranog izvještaja o održivosti. Sva pravila o reviziji godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja koji su utvrđena važećim Zakonom o reviziji, na odgovarajući se način primjenjuje i nabavljanje provjere konsolidiranih izvještaja o održivosti. Proširuju se i zadaće revizijskog odbora u pogledu provjere izvještaja o održivosti. Te zadaće uključivat će obvezu da se nadzorni odbor ili neizvršni članovi upravnog odbora subjekata od javnog interesa obavijeste o ishodu provjere izvještaja o održivosti i da se objasni kako je revizijski odbor pridonio integritetu izvještavanja o održivosti i koja je bilateralna njegova uloga u tom postupku. Osim izmjena vezanih uz održivost, kroz novi Zakon o računovodstvu, izmjene i dopune Zakona o reviziji, u hrvatsko se zakonodavstvo prenose odredbe Direktive EU 2023/2864 u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke. Za potrebe dostupnosti informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točci Zakonom o računovodstvu predviđeno nadležno tijelo je FINA-a, dok je zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji kao nadležno tijelo predviđeno Ministarstvo financija. Naposljetku, iznijet ću vam najvažnije novosti propisane prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala. Uz razradu obveze izvještavanja o održivosti za izdavatelje, zakonodavni okvir za tržište kapitala dopunjuje se sa dijelom kojim se u hrvatsko zakonodavstvo prenose odredbe Direktive EU 2022/2556 te se dodatno usklađuje s Uredbom EU 2022/2554. Oba se akta ustvari odnose na ojačavanje digitalne operativne otpornosti za financijski sektor, što je dio paketa mjera kojim se želi dodatno omogućiti i podržati potencijal digitalnog financiranja u smislu inovacija i tržišnog natjecanja, uz istovremeno ublažavanja rizika. Slijedom usklađivanja s Direktivom EU 2022/2556 i Uredbom EU 2022/2554, predložene izmjene i dopune odnose se na poboljšavanje digitalne operativne otpornosti uvođenjem strožih pravila i mjera za upravljanje informacijsko-komunikacijsko-tehnološkim rizicima, tzv. IKT rizicima u području djelatnosti investicijskih društava i operatera uređenog tržišta. Time će se osigurati dosljedna primjena vezana uz različite zahtjeve u pogledu digitalne operativne otpornosti koju primjenjuju financijski subjekti na tržištu kapitala u RH Također, Također, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala provodi se i usklađivanje s Uredbom EU 2023/2845 u pogledu discipline namjere prekograničnog pružanja usluga, suradnju u području nadzora, pružanja pomoćnih usluga bankovnog tipa i zahtjeva za središnje depozitorije vrijednosnih papira iz trećih zemalja. Slijedom toga, važeći Zakon o tržištu kapitala izmijenjen je u dijelu kojim se uređuje promjena kvalificiranog udjela u središnjoj i drugoj ugovornoj strani te postupak notifikacije i odobravanja stjecanja udjela u središnjem depozitoriju. Iz tog razloga dorađene su odredbe o stjecanju i otpuštanju kvalificiranog udjela u središnjoj i drugoj ugovornoj strani uvažavajući činjenicu da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga mora u slučaju stjecanja kvalificiranog udjela ili njegova povećanja provesti upravni postupak. Osim prethodno navedenih usklađivanja s pravnom stečevinom EU provodi se i dodatno usklađivanje s Uredbom EU 2024/791 kojom se uspostavlja konsolidacija trgovinskih podataka na razini EU na način da se objedinjuju ključni tržišni podaci koje pruža više platformi na kojima se trguje. Dodatno prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala izmijenjen su pojedine odredbe važećeg Zakona o tržištu kapitala i to u dijelu u kojem se uređuje poslovanje Fonda za zaštitu ulagatelja na način da će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pravilnikom propisati način utvrđivanja visine i rokova uplate doprinosa u Fond za zaštitu ulagatelja. U dijelu u kojem se uređuju naknade za usluge uređenog tržišta, tj. cjenik burze kao operatera uređenog tržišta ukida se obveza burze da dostavi cjenik Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kao i sve njegove izmjene na prethodno odobrenje uzimajući u obzir kako Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ne odobrava cjenike niti ostalih subjekata nadzora, pa će to predstavljati i regulatorno rasterećenje za burzu sve u cilju bolje prilagodbe tržišnim uvjetima. Vezano za donošenje po hitnom postupku isto je predloženo zbog činjenice da je rok za prijenos CSRD direktive 6. srpnja 2024., te da će prve izvještaje o održivosti poduzetnici biti dužni izraditi za poslovnu godinu koja je započela 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma kao i da ovlašteni revizori i revizorska društva trebaju prve provjere izvještaja održivosti obaviti u 2025. za poslovnu godinu 2024. Cilj navedenog je pravovremena priprema poduzetnika za nove izvještajne zahtjeve, ali i kako bi se ovlašteni revizori i revizorska društva pravovremeno stigla pripremiti za nove zahtjeve koje ovaj dorađeni zakonodavni okvir za njih donosi. Vezano upravo za tu pripremu poduzetnika napomenuo bih kako će Ministarstvo financija poduzeti sve što je potrebno da bi se ova nova obveza izvještavanja održivosti olakšala poduzetnicima. Uz osnivanje foruma za podršku održivom financiranju Ministarstvo financija priprema prijavu za instrument tehničke potpore Europske komisije i to za projekt čiji je cilj poboljšanje izvještavanja održivosti za poduzetnike u okviru CSRD direktive. Potpora će biti usmjerena na sve poduzetnike, obveznike izvještavanja održivosti sa naglaskom na male i srednje poduzetnike koji su obveznici, te na one poduzetnike koji neće imati zakonsku obvezu izvještavanja o održivosti, a suočit će se sa sve većim zahtjevima za dostavom informacija o održivosti kako od svojih poslovnih partnera u financijskom sektoru, tako i kroz lance vrijednosti. Dodatno napomenuo bih i da je unatoč novoj obvezi važno istaknuti kako će sami poduzetnici bez obzira jesu li ili nisu obveznici izvještavanja o održivosti imati značajne koristi od kvalitetnijeg i unaprijeđenog izvještavanja o održivosti, jer će imati alat koji će predstavljati osnovu za bolji dijalog sa svim dionicima prvenstveno sa financijskim sektorom za kojeg se očekuje da će imati ključnu ulogu u procesu tranzicije prema održivom gospodarstvu kroz aktivno usmjeravanje prikupljenog kapitala prema održivim aktivnostima. Na kraju a slijedom rasprave na Odboru za zakonodavstvo predloženi su i određeni amandmani kojima se nomotehnički dorađuju tekstovi ovih konačnih prijedloga zakona, a koje predlagatelj ovim putem i prihvaća. Zahvaljujem svim uvaženim zastupnicama i zastupnicima na pozornosti. Hvala državnom tajniku. Prije nego prijeđemo na replike pozdravimo svi zajedno članice i članove hrvatske folklorne grupe Zagreb iz Pertha, iz Australije. Dobro došli u Hrvatski sabor! Idemo sada na repliku. Prva na redu kolegica Tramišak, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, državni tajniče. Dakle, evo vrlo je pohvalno da pravovremeno Ministarstvo financija mijenja upravo ove zakone kako bi se hrvatski poduzetnici mogli i informirati bolje i kvalitetnije primijeniti na ono što ih čeka sljedeće godine. Velike korporacije i veliki poduzetnici koji su poslovno prisutni u Europi i međunarodno itekako su svjesni

I moramo zaista biti svjesni da to održivo poslovanje i stvaranje boljih vrijednosti je nešto što poduzetnici moraju slijediti. Dakle, u ovom trenutku mikro poduzetnici neće biti obveznici i oni nisu obveznici već je važno spomenuti da ona sva tri kriterija održivosti, okolišni, društveni i upravljački velike korporacije već i tako slijede, a da će im zapravo i ove brze izmjene zakona pomoći da do kraja godine se kvalitetnije pripreme. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Izvolite odgovor. **Zoričić, Davor** Hvala vam na pitanju, odnosno komentaru. Mislim da ste to sve jako lijepo saželi. čuje se./… Niste ju čuli? Onda vas molim samo da govorite izravnije u mikrofon, a drugo molim službe da vide da li se može malo pojačati, pa da svi čuju. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče. Uvodno ste rekli da veliki broj poduzetnika nije dostavljao te nefinancijske pokazatelje, odnosno te izvještaje, odnosno da ih nisu dostavljali u zahtijevanom obliku, pa me zanima da li se to misli na EU ili na Hrvatsku. I sad me zanima u Hrvatskoj čini mi se negdje oko 70 kompanija je već od 2017., osamnaeste dostavlja ta izvješća pa me zanima kakva su tu javna naša javna poduzeća budući da ona spadaju najvećim dijelom oko ovoga izvještavanja o nefinancijskim pokazateljima. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala na pitanju. Dakle, trenutno do sada obveznika nefinancijskog izvještavanja u Hrvatskoj je zapravo bilo relativno malo sedamdesetak. Kad govorimo o kontekstu EU onda ih je bilo 12000, a broj će se povećati kad gledamo cjelokupno ovo razdoblje koje se proteže sve do 2029. na otprilike petstotinjak obveznika u Hrvatskoj. U EU je to čak 50 000. Što se tiče postojećih obveznika koji su izvještavali o nefinancijskom izvještavanju, a sad će u prvom krugu izvještavati o održivosti, a vezane su uz državna poduzeća. Možemo spomenuti da zapravo je relativno puno njih Hrvatske ceste, autoceste, HEP grupa, Hrvatska pošta, Hrvatska poštanska banka izvještavala i da su kvalitetno izvještavali. I možemo spomenuti da je Hrvatska poštanska banka već pripremila izvještaj o održivosti koja je zapravo jako kvalitetna. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, gospodine Zoričiću sa suradnicama. Imali smo priliku čuti da se zapravo ključne izmjene odnose na detaljno uređenje izvještavanja o održivosti za pojedine skupine poduzetnika. Obveznici izvještavanja održivosti postat će, dakle svi veliki poduzetnici prema kriterijima iz računovodstvene direktive, odnosno iz Nacrta prijedloga zakona, te mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU-a. Što to konkretno znači za poduzetnike, imaju li oni razloga za zabrinutost? Spomenuli ste i stručnu i tehničku podršku, te svojevrsnu edukaciju, pa ako možete objasniti. Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala vam na pitanju. Dakle, nema razloga za zabrinutost upravo zato što smo već na vrijeme počeli komunicirati prema upravo onim poduzetnicima koji su u prvom krugu obveznici, a zapravo ima i dovoljno prilagodbe prema krugovima kojima obuhvaćamo sve veći i veći broj poduzetnika tako da će se stići prilagoditi. Svi oni koji su do sada izvještavali o nefinancijskom izvještavanju već imaju kapacitete i upoznati su sa problematikom, a osim toga kao što sam u uvodnom izlaganju rekao Ministarstvo financija će i prijaviti projekt za tehničku pomoć i pomoći će svima da se pripreme, a upravo kako bi vidjeli i kakav je njihov utjecaj na okoliš i društvo, ali i kako klimatske promjene i ostali rizici vezani uz okoliš na njihovo poslovanje utječe. **Jandroković, Zahvaljujem. Kratko pitanje kako to da niste primjerice provjeravali primjer jedne Slovenije. Znači Slovenija primjerice za male poduzetnike nema obavezu revizije, ali su obveznici dužni, znači omogućiti uvid u svoje financijske izvještaje. Ja mislim da čak i prijedlog HGK ide u tom smjeru. **Jandroković, dakle, prihvatili smo prijedloge Hrvatske gospodarske komore i povećali smo pragove vezano uz obveznike za reviziju, tako da onaj dio malih poduzetnika na koje se vi referirate, dakle mora ispuniti barem dva od tri kriterija. Jedan je kriterij da mora imati aktivu veću od 2 i pol milijuna eura ili mora imati prihode veće od 5 milijona eura ili broj zaposlenih veći od 25, tako da kad to pogledamo zapravo je riječ o relativno velikim iznosima za koje bi bilo dobro da se obavi zakonska revizija.

Pozdravljamo i ovo što smo podigli veličine za određivanje kategorije veličine poduzetnika. I sami ste sada rekli i mi mikro i mali i srednji i veliki, srednji prihodi sa 8 na 10 milijona eura, srednji sa 40 na 50 milijona eura. Dakle, vodi se računa i o njima radi inflacije. Moje pitanje je vezano dakle za reviziju. Vidjeli smo da se puno toga mijenja vezano za reviziju, odnosno da osim zakonske revizije i drugih revizorskih usluga, usluga provjere izvještavanja održivosti će se voditi kao posebna usluga. Ona će se na taj način i posebno naplaćivati. Da li su naknade ograničene, odnosno što svi naši poduzetnici mogu očekivati po pitanju revizorskih usluga u tome smjeru? **Zoričić, Davor** Hvala vam na pitanju. Naknade nisu regulirane, odnosno to nije predviđeno. Ali je svakako predviđeno praćenje tih naknada i kako će to utjecati na tržište, odnosno kako će se formirati na tržištu. (Centar)** Evo poštovani, jedna od primjedbi u javnom savjetovanju u ovom Zakonu o računovodstvu odnosi se na reviziju izvještaja održivosti. I primjedba, odnosno kažu da ne bi trebali reviziju vršiti samo revizorska društva već i neovisni pružatelji usluga provjere. Vi ste to odbili da i druge zemlje u Europi iako ima nekoliko zemalja koje puštaju i neovisne pružatelje usluga koji su certificirani za takve provjere da to rade. Dakle, zašto ne i u Hrvatskoj omogućiti njima da vrše reviziju ovakvih izvještaja. Evo vam na pitanju. Dakle, takva mogućnost u perspektivi nije u potpunosti otklonjena, ali smo se sad odlučili upravo za ovaj način upravo zato što u suštini provjere izvještaja održivosti se postupci vežu uz reviziju za koju su već revizori osposobljeni. To je jedan razlog. Drugi razlog je što je revizorska profesija licencirana, dakle kao što vidite imamo ovdje i cijeli dio vezan uz polaganje izvještaja o održivosti, da bi netko od revizora uopće dobio dozvolu da provjerava izvještaj o održivosti. I na kraju isto tako u revizorskoj profesiji trenutno postoji kapaciteti i mogućnost i stalnog stručnog osposobljavanja što smo također predvidjeli, a sve kako bismo osigurali da taj proces dobro teče i da ga revizori dobo obavljaju. A osim toga revizori mogu po potrebi angažirati i dodatne stručnjake kako bi im pomogli vezano uz posao koji trebaju obavljati, dakle provjeru izvještaja održivosti. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. Navršava se 15 godina od kada je tadašnji premijer podnio ostavku sa rečenicom ja sam svoju dionicu odradio i sad je vrijeme za druge, pa smo gledali afere koje su bile procijenjene na nekih 25 milijuna eura i mislili smo da je to to. Onda je došlo vrijeme za te neke druge, za taj neki novi HDZ koji je odgovoran za hrpu novih afera softver, geodetskih mreža, plin za cent. Te afere nitko ne može zbrojiti ni u eurima, ni kunama. Da li ste razmišljali da u nekim budućim izmjenama Zakona o proračunu napravite jedan poseban dio izvještavanja koji bi, o tome koliko su hrvatske građane koštale afere sa posebnim kontom, na primjer konto efekt HDZ-a i da uvrstite ovaj umjesto ovog dijela izvještavanja o izdrživosti, izvještaj o izdrživosti u čitljivom formatu. Jer što je više HDZ na vlasti to je veći rizik da ova država neće izdržati. Hvala. **Zoričić, Davor** Dakle, ovi prijedlozi zakona odnose se na poduzetnike, tako da zapravo vaše pitanje nije predmet uređenja ovim zakonom. Kolegice Blažanović izvolite. da se poduzetnici očituje kako svojim poslovanjem i aktivnostima utječu na ljude i na okoliš i, i na zaposlenike i to je vrlo bitna stavka, međutim često poduzetnici govore da nemaju dovoljno ekonomskih i nekih financijskih sredstava da bi svoje poslovanje usklađivali sa održivim razvojem,

poduzetnicima koji će po segmentima, krugovima biti obuhvaćeni ovim izmjenama, tako da u prvom krugu, ponavljam još jednom, obuhvatit ćemo one koji su već dosada izvještavali na neki način tako što su izvještavali kroz nefinancijsko izvještavanje, oni kapacitete već imaju, to je dakle u 2025. će izvještavati za ovu godinu, u slijedećem krugu svi veliki poduzetnici trebaju izvještavati za godinu kasnije koje bi isto trebali imat na raspolaganju kapacitete, a imat će dovoljno vremena za prilagodbu, a u posljednjem krugu mali i srednji, ali koji su uvršteni na burzu, dakle na uređeno tržište, tako da zapravo ne vidimo problem s time. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, pozdravljam ove prijedloge zakona i kao što smo više puta danas čuli time će se struktura poduzetnika u Hrvatskoj promijeniti u korist mikro i malih poduzetnika. Kako trenutna forma izvještavanja je prilagođena za potrebe srednjih poduzetnika i jednaka je i za srednje, mikro i male, možemo li u skoro vrijeme očekivati drugačiji način i pojednostavljenje strukture godišnjih financijskih izvještavanja u korist malih i, malih i mikro poduzetnika? **Zoričić, Davor** Dakle trenutno prema međunarodnim standardima financijskog izvještavanja izvještavaju kao obaveza samo veliki poduzetnici, svi ostali izvještavaju prema nacionalnim standardima, tako da je prilagodba već na snazi i već postoji. Prema hrvatskim standardima financijskog izvještavanja izvještavaju svi ostali, a ako žele i imaju kapacitet tek onda mogu, ali ne moraju izvještavat po međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

pa sad ovih dana smo svjedoci hakerskih napada na razne institucije u RH. Mislim da bi bilo dobro da građani čuju i od predstavnika Ministarstva financija koliko je ustvari financijski sektor odnosno bankarski sektor zaštićen od takvih napada. **Zoričić, Davor** Dakle mi svakako očekujemo i smatramo da je financijski sektor itekako dobro zaštićen već i sada, ali upravo ove rizike već sada ugrađujemo i u Zakon o tržištu kapitala dodatno prenoseći elemente digitalne operativne otpornosti na takve rizike budućnosti kako bismo dodatno zaštitili financijski sektor. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, dakle kad je riječ o Zakonu o reviziji on je stupio na snagu u travnju ove godine 2024.g. ove zadnje izmjene. A kad je riječ o tome zašto ide u hitnu proceduru jedan razlog zašto je je usklađivanje sa direktivom koja je od 5. siječnja 2023. s tim što zemlje članice EU imaju obvezu da implementiraju sa 6. srpnjem 2024. dakle kroz neki dan i to je očito razlog zašto ste odlučili se za hitnu proceduru. Ali mene zanima slijedeće, obzirom da je ta direktiva od 5. siječnja 2023., obzirom da su elementi te direktive bili poznati u trenutku kad smo imali ovu izmjenu Zakona o reviziji koja je bila donešena 2024., da li nije bilo tad razmišljanja da možda napravimo jedan iskorak, a ne da čekamo zadnji trenutak, danas je 4. srpanj, nego da već

izmjene direktive su toliko široke i zadirale su i u druge direktive na razini EU, tako da da bismo uveli cijeli paket mjera koji je predviđen morali smo promijeniti sva tri zakona, zbog toga smo čekali da možemo zapravo sve napraviti upravo u paketu kako bismo odjednom uveli sve ono što je potrebno, a posao je započet naravno u relativno velikoj radnoj skupini koja je brojala 30 sudionika naravno već u 2023., tako da zapravo nismo čekali zadnji tren nego smo htjeli odjednom sve napraviti na najbolji način. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vučemilović izvolite. **Vučemilović, Vesna (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani državni tajniče, treba pohvaliti ovo, malo ste okasnili, to je činjenica, ali i nije da dosadašnji obveznici neće se morat prila… morat će se prilagođavat jer su dosada prema GRI standardima izvještavali, a sada će prema europskim standardima, što nije baš isto. moje pitanje je vezano za revizore i polaganje ispita, znači nama se broj obveznika s nekih ajde recimo 50 domaćih jer ima i stranih kompanija povećat će se na 500, tu dinamiku ste malo pomaknuli za ove male jel, što je dobro, no revizor će moć polagat ispit ako ima 8 mjeseci radnog iskustva u obavljanju provjere izvještaja o održivosti, a gdje će on steći tih 8 mjeseci nego kod ovih dosadašnjih kojih je relativno malo. Zar ne mislite da ćete tim zahtjevom u biti pojedincima ostvariti nekakvu, a naknade ne kontrolirate, imat ćete vrlo uzak mali krug revizora koji će moć…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./…uopće prići Hvala na pitanju, dakle kao što sam također u uvodnom obraćanju rekao, do 1. siječnja 2026. postojat će revizori koji ne trebaju položit ispit, će imati prostora da odslušaju onih 30 sati stručnog usavršavanja kako bi mogli obavljati ove poslove, a onda će se novi revizori koji će 8 mjeseci trebati raditi na provjeri izvještaja prije polaganja ispita, zapravo imati dovoljno vremena da se usavrše prije nego što krenu polagat ispit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika, kolegica Orešković, izvolite. Hvala. Referiram se na Zakon o reviziji i molim vas da mi odgovorite bez izmotavanja da to nije vaša nadležnost. Naime, Ministarstvo financija provodi nadzor nad revizorskim tvrtkama. Dali smo si puno truda u to kako će revizori svoja usavršavanja, međutim kad RH treba revizorsko vještačenje, onda u Hrvatskoj odgovarajućih stručnjaka nema. Govorim o tome da je prvo vještačenje u slučaju Agrokor plaćeno preko 11 milijuna kuna i propalo je. Sada ponovno kada je DORH tražio od domaćih revizorskih tvrtki, niti jedna se nije našla kao dovoljno kapacitirana, nisu dovoljno kapacitirani niti personalno niti tehnički 4 Ekonomska fakulteta pa smo ponovno morali posegnuti za stranim revizorima i to platiti 650 tisuća eura. U čemu je problem, zašto Hrvatska nema pameti kada joj pamet treba? **Jandroković, Stvarno ne možemo komentirati zašto se određene institucije u Hrvatskoj nisu na natječaj javile, pogotovo ne za sudske postupke koji su u tijeku i u nadležnosti DORH-a. Došli smo do kraja. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu u ime Kluba zastupnika nezavisni i Fokus, kolega Zurovec. Izvolite. Cijenjene kolegice i kolege, evo jedan baš plastični primjer. Pored mene je tu bočica znači sa vodom i vidimo svi da sad u zadnjih nekoliko mjeseci ili možda čak i godinu dana, tu se vezao ovaj čep za nju. A opravdanje je bilo da će se smanjiti otpad, to će, točnije bačena plastika u prirodu. Koliko to točno utječe, ja bi uistinu volio vidjeti podatke. jedna apsurdna stvar je da praktički ćemo sada tjerati i poduzetnike ali i revizore na te tzv. i samozvane u jednu ruku izvještaje o održivosti. Drugim riječima mi ćemo pokositi ili kak bi mi recimo rekli kod mene domaćim rječnikom šumo pod kosu, da bi dali izvještaj da smo održivi. Znači uništit ćemo šumu da bi bili održivi. To je prva stvar koja je blago rečeno kontradiktorna. Nadalje, temelj hrvatskog gospodarstva treba biti i uvijek će biti mali poduzetnici. Na malim poduzetnicima se digao Japan poslije II Svjetskog rata i isto tako će se dići i Hrvatska ako ljudima dajemo da dišu, a ne da ćemo svaki puta donositi pravila u smislu FT1P. Fali ti jedan papir, fali ti ovaj papir, fali ti ovaj izvještaj, fali to ovo, fali ti ono. Nisam bez veze istaknuo primjer jedne Slovenije. Jedna Slovenija je puno pragmatičnije ušla u cijelu svoju državu početkom 90-ih. Što pod time mislim? Mislim pod time da primjerice čak i komunalne tvrtke ili tvrtke koje vam rade određene zahvate, primjerice u graditeljstvu mogu biti u u privatnom vlasništvu ali i suvlasništvu lokalne i javne samouprave i javljat se ujedno na tendere u strane države poput Njemačke, poput Švedske ili bilo koje druge, kada primjerice nema dovoljno posla u njihovoj samostalnoj državi. Kod nas je to automatski eliminirano. Drugim riječima, mi ne možemo nikako potaknuti to poduzetništvo, ne možemo se uopće ovaj odlučiti idemo li prema tržišnom gospodarstvu ili ćemo i dalje probati kontrolirati kao velika glomazna država i veliki aparat naše poduzetnike i to je ono što u ovom sveobuhvatnom zakonu ja vidim. Znači opet izmišljamo novi papir, opet se izmišlja nova papirologija kako bi se naravno gnjavilo poduzetnike. Mekano se to obrazloži al u biti kad ljudi krenu to raditi kroz koji mjesec, onda budu vidli koliko opet imaju posla. Nadalje Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva trebaju tu biti maksimalno usklađeni. S obzirom da je tu novi ministar, nebitno iz koje stranke je došao, sumnjam da je ipak imao uvid da će se ići u ovom smjeru na ovaj način oko ovoga zakona. Daj Bože da se varam, daj Bože da sam pogriješio oko ovoga, u svakom slučaju naš klub će tu predložiti amandman kako bi se ipak nešto tu ipak poštedilo naše male poduzetnike. ako već je HGK dala zanimljiv prijedlog, mislim da je to jedan dobar kompromis kako se ipak može staviti ta jedna, ajmo reć mekanija revizija i samo uvid u te financijske izvještaje. Hvala. Druga rasprava, Klub zastupnika SDP-a i kolega Boris Lalovac. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Danas je pred nama su tri prijedloga zakona slijedom činjenice da se 5. siječnja 2023. na snagu je stupila direktiva o korporativnom izvještavaju održivosti tzv. CIASRD direktiva, kojoj je cilj zapravo osigurati dodatnu razinu transparentnosti odnosno osigurati odgovarajuće javno dostupne informacije o tome kako rizici održivosti utječu na poslovanje poduzetnika, a i utjecaj samih poduzetnika na društvo. Kako ta direktiva mijenja i druge akte usvojene na razini EU, znači mijenja računovodstvenu direktivu, revizijsku direktivu te direktivu o transparentnosti te se izmjene reflektiraju na hrvatsko zakonodavstvo na način da se, da je potrebno izmijeniti Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji, Zakon o tržištu kapitala. Kao što ste vidjeli Zakon o računovodstvu je potpuno novi zbog toga ga je, iz toga što je trenutno važeći zakon mijenjan 7 puta isključivo najčešće zbog usklađivanja dalje s direktivama, dok druga dva zakona se samo mijenjaju i dopunjuju jer priložene izmjene ipak nisu u opsegu koji bi zahtijevao u cijelosti nove zakone. Naime, riječ je o izmjenama Zakona o reviziju, Zakon o tržištu kapitala nadopunjuju se radi potrebe uvođenja izvještavanja održivosti, a sve da se pri tom suštinski ne mijenjaju ostali zahtjevi odnosno odredbe. Znači kada ovako administrativno čitamo ove zakone, sve je u redu i mi to kao klub SDP-a ćemo podržati i ja osobno, nikakav problem jel ali da vidimo šta je suštinski u ovim zakona. Pokušavam ono reć suštinski, ono jedno je kad administrativno kaže neka birokracija u Bruxellesu šta pojedine države članice moraju napraviti, a drugo je ono što se suštinski mijenja odnosno što žele, što žele europsko zakonodavstvo odnosno na koji način se to želi promijeniti i u Hrvatskoj. Ovo što se prolaze kroz ove direktive kaže da će se suštinski mijenjati poslovanje poduzetnika u narednom razdoblju, suštinski će se mijenjati kolkogod ono danas izgledale ovako birokratski kroz određene direktive šta se to zahtjeva pred poduzetnike. Dvije su stvari, znači klimatski rizici znači rizici koji poduzetnici svojim poslovanjem utječu na klimu i drugo su digitalni rizici. Rizici koji svakodnevno se susreću brojni hrvatski građani da li kroz određene prevare digitalne pa oni nažalost nasjednu na te digitalne prevare, pa smo zato neki dan imali i donijeli Zakon o kripto valutama, međutim ovaj suštinski zakon je postavlja se pitanje o održivosti poslovanja. Ja bi kroz kolkogod ovaj dio podržavao i kažemo šta to utječe na Hrvatsku, ja bi možda na jednom plastičnome primjeru pokušao pokazati koliko su određeni promjene u načinu poslovanja dubinski promijenili hrvatsku ekonomiju. I je ne bi samo mijenjao ove direktive na način na koji je ovdje promijenjeno, ono što se suštinski mora promijeniti ljudi moji moramo promijeniti udžbenike, udžbenike na fakultetima za studente. A znate zašto? Jel u temeljnome, ja sam završio financije, profesor financija, znate šta je temeljni cilj poslovanja poduzetnicima u svim tim udžbenicima koji uče sve nas, maksimizacija, maksimizacija dobiti, maksicimacija dobiti, maksimizacija profita, maksimizacija dobiti vlasnika. To je ono što smo učeni kroz kapitalizam i 30 godina da je temeljni cilj poduzetništva, samo to. Šta se danas mijenja? Šta je to pokazalo? Pokazalo da imamo takve društvene promjene, takve društvene promijene da i administracija koja pokušava u Bruxellesu sada na razini EU promijeniti suštinsko poslovanje poduzetnika. Jel kada nam se dogode ekološke bombe ko što su nam se dogodile u Osijeku, pa nam se neki dan dogode u Zaprešiću, pa svaki dan nam dolazi saharski pijesak iz Afrike, pa najzagađeniji zrak u Zagrebu, pa kada imate kada se dogodio covid, pa pogledate da se je najveća smrtnost za covida bila u onim regijama koje su imale najveću zagađenost zraka, da je to povezano bilo. Znači onaj dio Kine sjeveroistok SAD-a, sjeveroistok Italije, zašto se to kod njih dogodilo, pa kad vidite da je poveznice bolesti su imaju poveznice sa zaštitom nekvalitetnog zraka, a kada vidite onda utjecaj ovih poduzetnika koji kažu evo zapalio se, evo šta ja sad tu mogu, šta ste me sad uhvatili, imamo ogroman poremećaj, e onda se mi tek počinjemo pitati i utjecaja da li je samo profit koji ostvaruje mala količina ljudi u ovome društvu, jedini isključivi cilj. I zato je Europska komisija rekla, ne to nije jedini isključivi cilj opstanka našeg društvenog, ovo što se sad kod nas događa i kad primijenimo ove direktive, nemojmo zaboraviti da kasnimo ne ovo što kasni Ministarstvo financija, oni ne kasne ništa, nego u odnosu na zadnju direktivu. Ako je vidite da je ona ovdje donesena zadnji put 2014.g. i sad će se ove direktive počet primjenjivat 2027.g., 10 godina se zapravo kasni o izvještavanju utjecaja onih koji proizvode u gospodarstvu na društvo, na nas sve na svakodnevne, a uzmite šta se u 10 godina promijenilo u ne kvaliteti života ne ne samo na razini EU i hrvatskih građana. Da li pijemo kvalitetniju vodu, da li dišemo kvalitetniji zrak? Na koji način poduzetništvo mora biti u interakciji sa društvom? Oni ne mogu biti odvojeni. Ono što su nas cijelo vrijeme učili da je isključivo cilj profit. I zbog toga apsolutno podržavamo ove zakonske izmjene, kakav će oni imati u konačnici utjecaj na društvo? A ovo što je tajnik rekao, vrlo veliki. I to moraju sada biti svjesni svi poduzetnici. A znate kako? Dugoročno financiranje da bi kompanija mogla dobiti novac prvo se krenulo sa izvještavanjem o održivosti i zbog toga se ovdje kaže gledajte ljudi moji, zadnjih 10 godina smo donijeli upravo takve direktive gdje se mora izvještavati o nefinancijskim pokazateljima. Međutim, šta se dogodilo? Vrlo mali broj poduzetnika je to dostavljao i niste imali standardizirane izvješća. I kada to imate sad su rekli iz Bruxellesa gle ljudi ovo je malo sad vidimo da nismo baš pogodili, mi sad i tražimo zato i tražimo revizorska izvješća da se to ono što su poduzetnici … netko i revidira, neko kaže da li je to ispravno. Međutim, gdje će biti najveće reperkusije? Kada poduzetnici budu dobivali kredite od banaka, to je ono važno da znate, to je ona najveća suština ovoga svega. Ukoliko ne budete vodili računa o održivosti imat ćete skuplje izvore financiranja. Drugim riječima, imat ćete kamate od 10 i više posto, a oni koji budu vodili i cjelokupne procese vodili za kompanije da imaju utjecaj na okoliš, na društvo znači na svoju sredinu u kojoj posluju da će imati niže izvore financiranja. I to će se ozbiljno početi primjenjivati u narednome razdoblju. Ali imate jednu drugu element što se tiče Hrvatske, pogledajte šta smo napravili u zadnjih 10 godina o održivosti hrvatskog gospodarstva, samo jedan element ću vam …/Govornik se ne Pogledajte do koje razine imate negativan utjecaj preizgrađenosti hrvatske obale na hrvatsko društvo odnosno na da ne kažem apartmanizaciju. Ono što se događa u europskim zemljama kao što je Španjolska gdje su mještani počeli raditi bedeme da kažu ljudi moji mi više ne možemo živjeti u svojim mjestima zbog ovoga što nam se događa sa turizmom. Nemojte biti sigurni da se za godinu dana to neće događati u Hrvatskoj jel jedna mala ekonomija, jedna mala zemlja gdje imate 3,8 milijuna stanovnika treba preko ljeta primiti 20 milijuna stranaca, to nema nijedna zemlja na svijetu da svaki čovjek u Hrvatskoj u dva mjeseca primi još i udomi da ima turistički još njih 4-icu, da li ijedna to zemlja, nemojte uzimati neke brojeve kaže kolko druge zemlje imaju, to vam je ako Amerika ima ne znam 300 milijuna stanovnika, znači milijardu ljudi oni trebaju primiti u dva mjeseca što se tiče turizma. Znači ogroman je utjecaj i na našu infrastrukturu, nedavno čitamo o broju dolazaka vozila na hrvatske autoceste itd., kakva je izgrađenost turizma i ono šta Vlada pokušava i onda Vlada kroz Zakonom o turizmu pokušava ograničiti pretjeranu izgradnju na obali i ostavlja pojedinim lokalnim čelnicima da se s time bore, ili mogu ili ne mogu, ali kapital je tu jači ljudi moji, kapital je tu jači i nema šanse da nijedan lokalni čelnik može na sebe preuzeti i cjelokupna zajednica ograničenje pretjerane izgradnje hrvatske obale. Jel ono što je činjenica u Hrvatskoj, mi smo u zadnjih 10.g. dobili 70 tisuća kupljenih nekretnina od stranaca, nama se smanjuje broj ljudi u Hrvatskoj sa 4,5 milijuna na 3,8 milijuna, imamo manji broj ljudi, a imamo strance koji su nam kupili obalu jel oni dovoljno novca imaju da apsolutno ih ne briga održivost hrvatskog turizma jel oni žele plasirati svoj novac i zaraditi ga i zbog toga ja nemam nikakav problem da ti ljudi dođu živjeti u Hrvatskoj i da onda i plaćaju poreze i da imaju cjelokupni puno veći i snažniji utjecaj na društvo. Međutim ako dođete u dva mjeseca primiti 20 milijuna ljudi, slažem se treba zaraditi, ali kad ta zarada prelazi da počinje ugrožavati živote građana, ozbiljno počne ugrožavati ne samo prometno, ne samo zbog isporuke vode, pa mi ljeti vodu nemamo jel kad nam se dogode pogotovo ove suše, pa ovo što nam se sad događa, sve što nam se događa vezano za ekološke promjene su ozbiljne posljedice i zbog toga apsolutno povećavanje transparentnosti i ulaganja svakog poduzetnika na društvo je sada ključni dokument. I ono što očekujemo od Vlade, a pogotovo tu pozivam i sada i ministra Bačića koji će raditi novu Strategiju stanogradnje u Hrvatskoj da kaže šta se dogodilo u zadnjih 10.g. što se tiče ulaska kapitala u Hrvatsku, a kakve društvene utjecaje smo imali na društvo. Nemojte zaboraviti da samo što se neto imovina povećala pojedinih građana koji imaju nekretnine, njima je možda bilo dobro, šta je svima ostalima za Hrvatsku se dogodilo i takvi izvještaji jedino mogu pokazivati dugoročnost održivost nacija pretjeranog kapitala koji danas ima ga na bacanje nemojte zaboraviti da može ozbiljno ugroziti male nacije da bi bile održive i da bi imali onaj standard života kakav mi očekujemo i zbog toga apsolutno podržavam ne samo nastojanja Vlade da ograniči i da upravo ova održivost i održivost, dugoročna održivost Hrvatske da nije samo kratkoročna zarada nego dugoročna održivost, a to vam je temeljni preduvjet da se ljudi vraćaju u Hrvatsku, ne možete samo poreznim izmjenama raditi nego za povratak hrvatskih građana je i ona održivost i kvaliteta života koje nemaju u onim kapitalističkim zemljama kojima je primarni i osnovni cilj interesa isključivo profit i zbog toga se Hrvatska i može brendirati kao zemlja koja je održiva, koja je lijepa, ali koja je zapravo pokazala da mora naći balans između kapitala i društvene i društvene odgovornosti tog kapitala za društvo, zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije druge rasprave pozdravimo sada i drugu grupu članica i članova Hrvatske folklorne grupe Zagreb iz Pertha, dobrodošli u HS! /Pljesak./. A sada pozivam kolegu Troskota da predstavi pozicije Kluba zastupnika Mosta, izvolite. Poštovani predsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti, poštovani gosti iz Australije, naši Hrvati dobrodošli, daj Bože da nam što dulje ostanete, nadam se da ste kupili kartu u jednom smjeru. U današnjoj raspravi Klub Mosta će pohvalit dosadašnje napore u razvoju tržišta kapitala. Smatramo da bi to moglo biti puno brže i puno bolje i mi se u današnjoj raspravi nećemo toliko usredotočiti na samo održivost nego na više aspekta razvoja tržišta kapitala jer smatramo da tržište kapitala kao takvo treba bit protuteža bankarskom sustavu u Hrvatskoj jer je hrvatski financijski sustav uglavnom bankocentričan u smislu da se sva financiranja zapravo vrše preko banke, a tu je upravo nastao i problem sada u ovom trenutku jer su krize kao takve koje sada prolazimo financijske i kada je teško doć do novaca, kažu u financijskom sustavu teško je doć do kapitala, zašto, jer su banke kao takve povukle novac iz gospodarstva. A šta su napravile? Taj novac koji bi prije više koristili za kreditiranje, za, za hipotekarne kredite, za poslovne kredite itd. oni su sada oročili kod HNB-a gdje stopa gdje stopa oročenog tog depozita negdje oko 3,5% i samo u zadnjih par godina su na taj način izvukli nekoliko stotina milijuna eura iz hrvatskog gospodarstva koje se nije zarolalo, dakle ti novci nisu otišli u razvoj gospodarstva nego je taj novac tzv. stajao na računima i nije se upotrebljavao. Bankama to nije zapravo nikakav rizik u smislu ne vraćanja kredita i ne isplate dakle a s druge strane se upravo pokazalo da je taj novac, taj manjak novca je itekako štetan za razvoj hrvatskog gospodarstva. U tom smislu strateški kao šta Most zapravo vidi jest upravo razvoj tržišta kapitala, gdje pojedinac s jedne strane, poslovni ljudi s druge strane, a vidimo sada i po određenim proizvodima kao što su trezorci i državne obveznice, dakle neće morat odlazit kod banke i tražit i moljakat novce nego će moć otić na tržište kapitala, da li kroz korporativne obveznice, da li kroz dionice, da li kroz indekse, da li kroz fondove, da li kroz ostale proizvode, tražit dakle novac za dakle razvoj njihovih dakle planova, ciljeva ili šta su si već zacrtali. U tom smislu klub Mosta će pohvalit današnju stavku promjene cjenika odnosno strategije. Do sad je bila praksa da recimo Zagrebačka burza kada je htjela zbog određenih okolnosti promijenit cjenike određenih usluga koje se korite dakle na tržištu, ona bi taj cjenik poslala Hrvatskoj regulatornoj agenciji koja bi onda čekala po nekoliko mjeseci i napravila veliki zastoj u cijelom procesu onemogućavajući razvoj, razvoj Sada će bit obrnuti proces u smislu da će Zagrebačka burza kao takva promijenit cijene, a regulatorna agencija će imat mjesec dana da bi dala dakle svoje odobrenje ili neodobrenje za cijene cijene koje bi bile na burzi. Sličan model ima Slovenija što smatram da je odlično, da ne koči procese i da bi više trebalo ne kažnjavat taj kapital odnosno kolanje kapitala, nego ga što više zapravo oslobađat. Da bismo pospješili tu strukturu dakle klub Mosta zapravo razmišlja o strategiji razvoja tržišta kapitala koje je napravila čak i skupina ovlaštenih financijskih stručnjaka tzv. CFA koji zapravo Hrvatsku vidi dakle jedan rast iz jednog rubnog tržišta u kojem se momentalno nalazimo da pređemo u tržište u razvoju i da bismo to uspjeli prijeko potrebno je napravit nekoliko reformi za koje ne vidimo da se zapravo događaju. Prva je zapravo razvoj tržišne strukture i ona kao takva u Hrvatskoj jest dobra. Kad govorimo o tržišnoj strukturi na tržištu kapitala govorimo s jedne strane o Zagrebačkoj burzi, s druge strane o SKDD-u, dakle središnjem klirinškom društvu i mislim da je ta struktura jako dobra. Ono što je u našoj strategiji, što ćemo predlagat jest da dođe do kako financijski stručnjaci to nazivaju jest vertikalna integracija. A šta to znači? Da Zagrebačka burza otkupi od države SKDD. Kad bi se to dogodilo dakle to je to su i znanstveni članci koji su financijski stručnjaci dokazali već prije ohohoho godina. Dakle, razdvojenost ova dva bitna elementa kao prvi, prva stvar naše strategije bi smanjilo dakle koordinaciju između njih, dakle smanjilo bi usporavanje razvoja tržišta, implementacije novih proizvoda, elektroničkih glasovanja na glavnih skupštinama, trgovanja stranim dionicama, kratkih prodaja tzv. short seelinga itd. Znači kao prvu veliku reformu koju zapravo ne vidimo da ide u tom smjeru, mi ćemo se zalagat da dođe do spajanja odnosno da Zagrebačka burza kao takva otkupi SKDD od države, čime bi se ubrzali procesi dakle na samom tržištu kapitala. Što se tiče nekakve koordinacije sa regionalnim tržištem kapitala, mislim da jako malo ljudi zna, barem nisam slušao u argumentaciji da je Zagrebačka burza vlasnica Ljubljanske burze, što je jako pohvalno. Znači jedna pod malim riječima mala burza je otkupila Ljubljansku burzu tako da smo mi vlasnici, dakle, dakle trgovina kapitalom odnosno procesima upravljamo dakle u Sloveniji, a i većinski smo dioničari na Makedonskoj burzi i postoje određeni trendovi dakle još u zemljama dakle da dolazi do određenog prodora Zagrebačke burze, što smatramo da je odlično za razvoj tržišta kapitala i da u tom smjeru treba dati podršku, treba dat podršku dakle Zagrebačkoj burzi u njihovim nastojanjima za širenjem u regiji i našeg dakle utjecaja. Dakle ovo šta sad govorimo dakle taj jedan iskorak u tom razvoju tržišta kapitala, jako dobro je napravila Rumunjska iz koje sam se evo sinoć vratio, koja je uspjela iako u brojnim segmentima ekonomije i gospodarstva stojimo puno bolje nego Rumunjska, u tržištu kapitala kao jednom malom odnosno jednom segmenata ekonomije oni stoje bolje, a kao jedna od stvari zašto su to uspjeli i šta jedna od stavki za koje se mi zalažemo jest korporativno upravljanje državnih poduzeća kao što su Hrvatske elektroprivreda kao što su Hrvatske šume i kao što su Hrvatske vode i smatramo da bi tu trebalo doć do poboljšanja. Koja su rješenja? Prvo rješenje koje vidimo u klubu Mosta jest da ta te tvrtke se ne privatiziraju nego ostaju u nacionalnom vlasništvu odnosno vlasništvu države, međutim da te kompanije kotiraju na burzi kao što je to recimo primjer njemačke pošte, njemačkih željeznica, francuske elektroprivrede nacionalne, NGA ENI, određenih talijanskih kompanija koje kotiraju na burzi ali su u vlasništvu države. O čemu se radi? Dakle čim kompanija kotira na burzi, automatski ima strože kontrole samog korporativnog upravljanja i to na nekoliko razina. U tom smislu recimo da HEP kao takav koji u svojoj suštini i jest dioničko društvo, da kotira na burzi. Dakle, imao bi nekoliko razina upravljanja. Dakle, prije svega odnosno kontrole. S jedne strane regulatorna agencija HER-a koja ne čini svoj posao jer je već tri godine obezglavljena, a s druge strane bi imali, dakle financijsku kontrolu od strane HANFA-e jer kotira na burzi pa bi je morali kontrolirati, odnosno smanjenija verzija odnosno vjerojatnost bi bila da se dogodi plin za jedan cent i onakve krađe plina kakve su bile. Inače tržište kapitala kao takvo stagnira, odnosno smanjuje se broj sudionika i smanjuje se kapitalizacija, odnosno trgovanje upravo zbog percepcije tržište kapitala koju još vučemo od afera koje smo imali sa jednom INA-om, od afera koje smo imali sa Agrokorom gdje su mali ulagači zapravo im se strah uvukao da jednostavno njihov novac koji bi oni ulagali da im se zapravo ne uzme kroz ulaganje u kompanije koje preko noći zapravo ili propadnu ili uđu u likvidacijske mase gdje onda zapravo najveću cijenu plate mali ulagači. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt kako se mogu riješiti, dakle državne kompanije jest sličan model kao u Rumunjskoj, da se recimo te državne kompanije stave u jedan fond i da kao takav fond može kotirati, dakle na burzi. Taj fond je također u vlasništvu države ali dakle je na tržištu i može se ulagati u njega. novac može doći svježi iz privatnog sektora, a da ne da svaki put određene rupe, dakle nadopunjuje država iz proračuna. S tim da, kada bi se to dogodilo onda bi itekako taj novac bio i ulagači bi itekako bili puno oprezniji gdje taj novac odlazi. Jer nije problem da država daje određen novac recimo državnim poduzećima kad su krize, nego je pitanje na šta se taj novac troši i na šta se taj novac investira. Vidjeli smo i sami da su to bile određene vile na Hvaru određenih predsjednika uprave do sumanutih projekata kao što je hidrocentrala u Otočcu gdje su troškovi kapitalnih investicija, dakle do 10 puta veći nego što jesu zapravo za energetska postrojenja. Što se tiče dakle daljnjih nekakvih stvari koje bismo mi poboljšavali u toj našoj strategiji što ne vidimo u ovom zakonu jest na tržištu kapitala recimo formiranje određenih segmenata tržišta. Što to znači u prijevodu? Primjerice da se razvije tržišni segment turizma konkretno u samom tržištu kapitala jer su dionice turizma kada se pogledaju one su negdje oko tri milijarde eura kapitalizacije, negdje oko 20% dioničkog prometa i dakle velika je potražnja za njima s obzirom da smo turistička zemlja. Kada bi se napravio segment tržišta kao što i govore financijski stručnjaci tada bi se novac za određene kapitalne investicije mogao zapravo tražiti na na Zagrebačkoj burzi, odnosno u dionicama i na taj način bi se automatski pospješio tržište kapitala jer bi došlo do potražnje za financiranjem preko Zagrebačke burze. Ono šta bismo dodatno poticali jest da se recimo sjedne sa partnerima. Naravno država to ne može utjecati jer se radi o privatnim poduzećima, ali može razgovarati partnerski pogotovo sa firmama kojima smo već dali velike novce iz proračuna, odnosno iz europskih fondova. Primjerice ove jednoroge koje mi imamo da se sjedne s njima i da sa određenim fiskalnim fiskalnim olakšicama da se vidi koja bi to zapravo bila njihova točka gdje bi oni uspjeli prihvatiti da iz d.o.o., iz statutarnog uređenja društva sa ograničenom odgovornošću da pređu u dioničko društvo. Napominjem, dakle ovdje nitko ne govori o forsiranju, odnosno nametanju, jer se radi o privatnim kompanijama. Ali se može sa njima sjest i vidjet koje su to fiskalne olakšice koje država kao takva može dati da oni razmisle o statutarnoj promjeni, dakle iz društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, a zašto? Zato što kao takve onda mogu kotirati na Zagrebačkoj burzi, a onda sa mirovinskim fondovima možemo ući u takva jedna poduzeća gdje bi kao država sa našim novcima, sa našim mirovinama stali iza najjačih državnih kompanija pogotovo ako smo procijenili da nam je IT kao takav strateški sektor u Republici Hrvatskoj. Prema tome, to se može napraviti, to je izvedivo. Pitanje samo, dakle partnerskog pregovaranja i na koji način bi to bilo oportuno, dakle partnerima i poduzećima dakle da vide s obzirom da prelazak u drugo statutarno uređenje zapravo predstavljaju nove troškove za kompanije i to i ne znam koliko bi im bilo isplativo. Definitivno smo za oslobađanje poreza od dividendi ili od dobiti, kako hoćete za recimo nove kompanije koje bi odlazile na burzu, dakle jedan tzv. grace period, dakle da ih se tu poštedi kao i što čujem, odnosno čuje se za određene inicijative na tržištu kapitala koje bi mogao preuzeti i Vlada što bismo i pohvalili ako se dogodi, odnosno mislim da je već u procesu, a to je da se da se za investicijske račune do određenog iznosa, do nekih recimo 15 do 20 000 eura da postoje porezne olakšice. To znači u prijevodu da svaka privatna osoba koja želi ulagati recimo da ne deponira sredstva u banci, nego da bi išla kupovati dionice preko tog investicijskog računa do 15 ili 20000 eura kako sad kao zakonodavno tijelo odlučimo, dakle da ih se ne tereti sa određenim porezima, nego da im tu na taj način pomognemo. Dakle, to su recimo neke od stvari koje bismo, dakle željeli pomoći dakle našim našim ulagačima, jer upravo su krize kao što je ova sada pokazala koliko je jako bitno imati razvijeno tržište kapitala što je država i radila s obzirom da je sa trezorcima i sa obveznicama kao novim instrumentima izbijala depozite bankama koje su malo naplaćivale, dakle štednju naših građana što je recimo jedan od prvih koraka početnih za razvoj kapitala. Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo sada dalje, Klub zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera govorit će poštovana kolegica Puljak. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Dakle, danas su pred nama izmjene tri zakona koja usklađujemo s najnovijim standardima EU, posebno sa Direktivom o korporativnom izvještavanju o održivosti tzv. CCRD direktiva odnosno o tome kako rizici održivosti utječu na poslovanje poduzetnika. Ova direktiva stupila je na snagu još 5. siječnja prošle godine 2023. rok za prijenos iste u nacionalno zakonodavstvo je preksutra 6. srpnja '24.g., a cilj je ove direktive osigurati javno dostupne informacije o tome kako rizici održivosti utječu na poslovanje poduzetnika odnosno i kako sami poduzetnici utječu na razvoj društva i okoliš. Dakle, cilj je poboljšati izvještavanje održivosti, nadamo se evo uz što manji trošak za poduzetnike. Najvažnije izmjene koje donosi ovaj prijedlog zakona odnosno prijedlozi zakona uključuju uvođenje izvještavanja održivosti za velike, ali i za male i srednje poduzetnike čiji su vrijednosni papiri uvršteni na tržište EU i proširuje krug obveznika na poduzetnike iz trećih zemalja sa značajnim poslovanjem u EU. Kod ovog je važna standardizacija izvještavanja, kroz europske standarde izvještavanja održivosti omogućit će dosljednost, usporedivost informacija i digitalizaciju izvještavanja koja će olakšat pristup i korištenje podataka. Čuli smo ovdje od kolege Lalovca koji kaže, kaže temeljni cilj kapitalizma ono što nas uče ovih 30 godina u kapitalizmu da je poslovanje poduzetnika odnosno cilj poduzetnika je maksimizacija dobiti, međutim danas živimo u doba kad znamo bolje ja bi rekla. I dalje je cilj poduzetnika maksimizacija dobiti, međutim dobiti neće biti uopće ako klimatske promjene unište zapravo mogućnost za život, a kamoli poslovanje. Stoga se evo s ovom uvođenjem ovog tipa izvještavanja kasni skoro 10 godina, dakle izvještavanje o utjecaju gospodarskog razvoja na prirodu i okoliš. Kako smo čuli vrlo mali broj poduzetnika je do sada dostavljao ne financijske izvještaje, osim toga oni nisu bili standardizirani zbog toga evo izmjenama ovih zakona uvode se i primjena ove direktive uvode se standardi i rade se revizije tih izvještaja. Sve skupa kao što je kolega rekao utjecat će to i na scoringe odnosno uvjete za dobivanje dugoročnog financiranja poduzetnika u budućnosti, ja bi rekla odnosno svi skupa trebamo više voditi računa o okolišu, očuvanju okoliša da zapravo svi skupa i kao društvo i čovječanstvo i civilizacija uopće budemo u mogućnosti kažem ne samo živjeti već i poslovati. Svjesni smo izazova koje ove izmjene donose, kao što sam rekla u replici tijekom javnog savjetovanja bila je izražena i zabrinutost i zbog visokih troškova usklađivanja i zahtjevnih rokova za prilagodbu, a mali i srednji poduzetnici izrazili su i potrebu za dodatnim olakšicama, a jedna od ključnih primjedbi je ona na reviziju izvještaja održivosti. Obzirom da je ovim izmjenama zakona predloženo da reviziju obavljaju isključivo revizorska društva, direktiva omogućuje da to rade i neovisni pružatelji usluga provjere odnosno društva koja su certificirana baš za provjere ovakvih izvještaja, izvještaja o održivosti. Neka od tih neovisnih društava odnosno neovisnih pružatelja usluga provjere djeluju već duže vrijeme na tržištu, već su akreditirani za ovaj tip usluge, akreditirani za reviziju ovakvog tipa izvještaja i zapravo je onda nejasno zašto ih već sada ne puštamo na ovo tržište, ne puštamo da zapravo uz revizorske kuće koje se trebaju dodatno educirati, revizorske kuće koje su primarno specijalizirane, obučene, educirane za revidiranje financijskih izvještaja. O ovome će se trebati dodatno educirati i zbog toga je evo nejasno zašto već sada tim neovisnim pružateljima usluga ne pustimo da zapravo i oni mogu provjeravati ovaj tip izvještaja. Ja bi se ovom prilikom, dakle podržat ćemo izmjene ovih zakona u ovom smislu, uvođenje ovog načina izvještavanja, ali bi ja iskoristila ovu priliku da upozorim netko je bio i spomenuo u replikama na nedavne kibernetičke napade, curenja podataka u našim državnim institucijama pa prema tome i u agenciji koja se brine za odnosno nadzire rad financijskih institucija. HANFA sjetimo se da je početkom godine agencija imala sigurnosni incident koji je rezultirao skoro pa dvotjednom nedostupnošću sustava. U posljednje vrijeme evo čujemo i na bolnice hakerske napade, samo Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, PBZ, Zagrebačka burza su nedavno imale DDoS napade imale DDoS napade dakle MUP curenje podataka, dakle o svim tim incidentima, kibernetičkim napadima i sigurnosnim incidentima slušamo u posljednje vrijeme. Kažem evo posebno me brine ovaj incident HANFA-e početkom godine. Više puta sam upozoravala i Državnu reviziju hoće li provesti neki izvanredni nadzor informacijske sigurnosti ove agencije. Evo do danas ne znam čini mi se da nisu još izvršili taj nadzor, a zapravo bi me kao nekoga ko se i profesionalno bavio time zanimalo dakle stanje informacijske sigurnosti u toj agenciji, postoje li business impact analize, dakle procjene utjecaja potencijalnih incidenata na poslovanje, business continuity planovi znači planovi za održavanje poslovanja tijekom i nakon incidenta, back up procedure, desaster recovery planovi, znači planovi oporavka u slučaju ozbiljnih incidenata, dakle postoji li sve to u samoj agenciji. Naime, ta agencija to zapravo u svojim nadzorima traži od financijskih institucija koje nadzire, a čini se da sama zapravo ne slijedi te svoje direktive, smjernice i upute. Dakle, evo kao što sam rekla podržat ćemo izmjene ovog zakona, izmjene ovih zakona i uvođenje izvještavanja o održivosti ali svakako evo još jednom s ove pozornice i koristim priliku da napomenem da imamo ozbiljnih problema ukupno sa državnim institucijama informacijskom sigurnosti u državnim institucijama, a posebno evo ovom prilikom obzirom da je to tema sa agencijom koja nadzire financijske institucije. Evo tražim još jednom pozivam da državna revizija obavi nadzor informacijske sigurnosti i podnese nam izvještaj o stanju. Evo, zahvaljujem. Hvala kolegici Puljak. Kolega Miro Totgergeli, u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, suradnicama, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Sva tri prijedloga zakona predlažu se radi toga što 5. siječnja 2023. godine na snagu je stupila direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti cilj direktive je osigurati dostatnu razinu transparentnosti tj. osigurati odgovarajuće javno dostupne informacije o tome kako rizici održivosti utječu na poslovanje poduzetnika ali i o utjecaju samih poduzetnika na društvo i okoliš oko njih. I sad ako ovo pogledamo sa širokog aspekta, onda ovdje možemo raspravljati o svemu i svačemu ali evo možemo recimo raspravljati o tome kako utječe na poslovanje poduzetnika recimo investicijski kreditni kreditni rejting Hrvatske, kako utječu, kako utječe inflacija koja je sad došla na 2,4% nakon nekog vremena, ali isto tako kako utječe i to što je Hrvatska ušla u u euro područje, Schengenski prostor ili kako politička stabilna situacija već 8 godina utječe na funkcioniranje poduzetnika. Dakle to je jedan široki aspekt, možemo ić čak do toga da kažemo kako nabavka Rafaela za podizanje sigurnosti RH utječe na to da se poduzetnici u Hrvatskoj, da njihova održivost bude jača, odnosno da njihov ugled u svijetu jer dolaze iz države koja je sigurna, stabilna, utječe na njihovo poslovanje. To je jedan široki aspekt, a ako se vratimo na ono što je u stvari tema tema ovog prijedloga zakona, onda moramo raspravljat o direktivi o korporativnom izvještavanju i održivosti koja uz ostalo mijenja i druge akte usvojene na razini EU i i to računovodstvenu direktivu i revizijsku direktivu tako i direktivu o transparentnosti, pa je zbog toga onda potrebno promijeniti Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji i Zakon o tržištu kapitala. Kao što vidimo iz prijedloga Zakon o računovodstvu se predlaže cijeli novi jer je doživio već postojećih 7 izmjena, a dok ostala dva se samo predlažu izmjene. Ključne se izmjene odnose na detaljno uređenje izvještavanja o održivosti, za pojedine skupine poduzetnika, izvještavanje o održivosti u manjem opsegu i pod drukčijim nazivom nazivom postoji u trenutnom zakonodavstvu i to je uski krug obveznika od 2017. sastavljao nefinancijske izvještaje ali sada se ovim zakonskim prijedlogom propisuje da osim onih koji su već izvještavali obvezu izvještavanja o održivosti imaju i svi veliki poduzetnici te mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište EU te poduzetnici iz trećih zemalja koji obavljaju značajnu djelatnost na području EU. Oko ovoga da i mali i srednji poduzetnici trebaju radit nefinancijska izvješća, bila je već povedena ovdje rasprava i pokušalo se prikazat kako se sad malim i srednjim poduzetnicima nešto nameće. Međutim nisu s tim obuhvaćeni svi mali i srednji poduzetnici i vrlo je malo i srednjih poduzetnika koji imaju uvrštene vrijednosne papire na uređenom tržištu EU, možda 30-ak. Prema tome nije to sad nešto a oni su već sami po sebi ako su išli uvrštavat svoje vrijednosne papire, onda su takva izvješća i trebali radit da bi uopće mogli uvrstit svoje vrijednosne papire na uređeno tržište EU. Dalje od poduzetnika se zahtjeva da izvještavaju o utjecajima njihovih aktivnosti na ljude i okoliš te o tome kako pitanja održivosti utječu na aktivnost i poslovanje samih poduzetnika. Izvještaj o održivosti bit će strojno čitljiv, bit će sastavni dio izvještaja poslodavca te će morati biti objavljen u jedinstvenom elektroničkom formatu. Obveznici će morati izvještavati o održivosti u skladu s europskim standardima izvještavanja o održivosti koje donosi Europska komisija, a provjeru će obavljati revizorska društva. U prvoj fazi izražavat će ograničeno uvjerenje, a u drugoj fazi očekuje se prelazak na izražavanje razumnog uvjerenja. Standarde za angažmane s izražavanjem ograničenog uvjerenja donijet će Europska komisija, dotada će RH koristit međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja koji je trenutno najčešće korišten standard u provjeri informacija povezanih s Naime, za razliku od trenutnog uređenja gdje je revizorsko društvo bilo dužno u okviru zakonske revizije provjeriti samo je li poduzetnik izradio onaj financijski izvještaj ili konsolidirani financijski izvještaj direktivom se uloga revizorskog društva uvelike mijenja, a provjera izvještaja o održivosti od strane revizorskih društava pridonijet će povezanosti i usklađenosti financijskih informacija i informacija o održivosti, što je posebno važno za korisnike takvih informacija. Zbog navedenog je i prilagođen pojam revizorskih usluga na način da se revizorske usluge dijele na zakonsku reviziju, druge revizorske usluge i provjeru izvještaja o održivosti prvenstveno radi postupka izdavanja odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu uzimajući u obzir da se revizorskom uslugom smatra i provjera izvještaja o održivosti. Stoga je potrebno razdvojiti provjeru izvještaja o održivosti od ostalih revizorskih usluga jer ista predstavlja opciju za ovlaštenog revizora odnosno za revizorsko društvo. Ministarstvo financija će tako izdavati odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije i drugih revizorskih usluga i odobrenja za rad za obavljanje provjera izvještaja o održivosti. Uz navedeno dorađene su odredbe koje se odnose na revizorski ispit radi potrebe provjere izvještaja o održivosti, te se propisuje dodatna obveza stalnog stručnog usavršavanja u tom dijelu. Osim izvještaja poslo… poslovodstva koji mora biti objavljen u jedinstvenom elektroničkom formatu, obveza elektroničkog formata koji je strojno i ljudima čitljiv uvodi se i za godišnje financijske izvještaje. Prema Nacrtu prijedloga Zakona o računovodstvu FINA u prethodnu suglasnost Odbora za standarde financijskog izvještavanja dužna je izraditi tehničku uputu za izradu strojno i ljudima čitljivih formata godišnjih financijskih izvještaja. Dodatno, zbog inflacije u 2021. i 2022. preispitani su novčani kriteriji veličine za određivanje kategorije poduzetnika iz računovodstvene direktive kako bi se u obzir uzeo učinak inflacije. Delegiranom direktivom komisija koja je stupila na snagu 24. prosinca 2023. izmijenjeni su pragovi za razvrstavanje poduzetnika, pa će se ubuduće poduzetnici na temelju novih kriterija koji se temelje na povećanom neto prihodu i ukupnoj aktivi i istom kao ranije utvrđenom broju zaposlenih razvrstavati na mikro, male, srednje i velike poduzetnike. Ovdje može samo komentar, praktički oni poduzetnici koji su sad bili recimo srednji poduzetnik, a nije ostvario veći prihod ili veću aktivu, naravno da će sad po ovim novim kriterijima možda upast u one koji su mali, pa će samim tim dobit manje obaveze nego što je imao prije. Dakle ovaj prijedlog zakona u svakom slučaju ide u prilog poduzetnicima. Uz izmjene vezane za održivost kroz novi Zakon o računovodstvu i izmjene i dopune Zakona o reviziji u hrvatsko se zakonodavstvo prenose odredbe direktive u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke za potrebe dostupnosti informacija na jedinstvenoj europskoj pristupnoj točki Zakonom o računovodstvu predviđeno nadležno tijelo je FINA, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji Ministarstvo financija. Što se tiče Zakona o tržištu kapitala uz razradu izvještavanja o održivosti za izdavatelja vrijednosnih papira koji su uvršteni na uređeno tržište uvode se pravila i mjere za upravljanje IKT rizicima u poslovanju investicijskih društava i uređenog tržišta. Nadalje, Uredbom o transparentnosti uspostavlja se konsolidacija trgovinskih podataka na razini EU objedinjujući ključne tržišne podatke koje pruža više platformi kao što su burze i investicijske banke na kojima se trguje. Dodatno, pojedine odredbe važećeg Zakona o tržištu kapitala određuju se radi jasnijeg i preciznijeg izričaja, te nomotehničkih ispravaka. Uzimajući u obzir da je rok za prijenos direktive 6. srpnja 2024.g., te da će prve izvještaje o održivosti poduzetnici biti dužni izraditi za poslovnu godinu koja je započela 1. siječnja 2024., kao i da ovlašteni revizori i revizorska društva trebaju prve provjere provjere izvještaja o održivosti obaviti u 2025. za poslovnu godinu 2024. mi smo već prihvatili ove zakonske prijedloge da raspravljamo po hitnom postupku kako bi se poduzetnicima što prije omogućilo uvid u sve ono što ih čeka vezano uz ove izvještaje, ali i kako bi se revizorima i revizorskim društvima pravovremeno omogućilo da se pripreme za nove zahtjeve koje ovim zakonskim rješenjima pred njih se postavlja. Stoga Klub HDZ-a podržava sva tri prijedloga zakona, hvala.

Razmišljala sam hoću se javiti, neću, ali kako je ova tema dio i mog nekog profesionalnog stručnog interesa znanstvenog imam potrebu reći par riječi na ovu temu. Vidim i evo kroz dosadašnju raspravu da nema baš nekih prijepora, vjerojatno će jednoglasno biti ovo usvojeno i na neki način ovo su tri zakona koja su u domeni Ministarstva financija, a u principu je jedna vrlo široka tema koja obuhvaća i Ministarstvo gospodarstva koje je tu možda čak i relevantnije nego Ministarstvo financija jer vi ćete odraditi ovaj dio koji se odnosi na izvještavanje, ali sve ono prije toga u biti je u domeni nekih drugih ministarstava, Ministarstva gospodarstva, poljoprivrede itd. jel. Osobno ja već godinama i kroz svoj znanstveni rad se zalažem za obuhvaćanje što više gospodarskih subjekata u ovom procesu izvještavanja jer iz više razloga. Jedan od tih razloga je definitivno taj da ljudi uopće počnu promišljati o održivosti, o zaštiti okoliša, o zaštiti prirode, o ljudskim pravima, ravnopravnosti spolova, lokalnoj zajednici, sponzorstvima itd., dugi niz godina ustvari se o društveno odgovornom poslovanju razgovaralo i promišljalo samo kroz jedan uski segment koji se odnosio na korporativnu filantropiju odnosno kroz sponzorstva i donacije. I sjećam se kada sam i pisala doktorat, o čemu pišeš, o društveno odgovornom poslovanju, aha to su sponzorstva i donacije. Tema je puno šire i kolega Totgergeli je u svom izlaganju to na neki način naglasio i tema je koja ustvari izaziva prijepore kako u javnosti, ali tako i u stručnim i u akademskim krugovima od samog početka pedesetih godina prošlog stoljeća kada je to sve krenulo u SAD-u, kada je Milton Friedman kada je Milton Friedman na njega se vjerojatno referirao i kolega Lalovac rekao business of business is business njegova poznata rečenica iz jednog članka koji je napisao na New York Times što također govori koliko je tom uvaženom, cijenjenom nobelovcu cijela ta tema bila totalno bespredmetna kada nije čak ni išao u polemiku u akademskim krugovima, u znanstvenim časopisima nego je napisao samo u New York Times jedan jedan osvrt na sve to skupa. Znači posao je stvoriti profit, stvoriti dobit, a sve ostalo će napraviti netko drugi. Od tog vremena do sada uistinu puno toga se promijenilo i danas je upravo EU ta koja prednjači i u propisima i u cijelom tom, nekada možda malo i previše. Teško je naći mjeru, zagovornici cijelog koncepta će reći da je to sve normalno, ali danas kad čitate u principu da za svaku kravu u Danskoj morate platiti 200 eura, postavljate si pitanje, imaju li neke mjere smisla ili nemaju. U isto vrijeme čitamo da ti tzv. zeleni fondovi znači fondovi koji bi trebali ulagati u one industrije koje promiču održivost, koje se pridržavaju tih kriterija su uložile 3,6 milijardi dolara u 200 tvrtki koje emitiraju najviše CO2, znači proizvođači nafte, ugljena itd. ima tu uistinu svega, a što je najgore najviše ima tog tzv. greenwashinga odnosno određenih aktivnosti koji trebaju poplegati taj imidž u javnosti onih tvrtki koje su ustvari najveći zagađivači. Ono što mene osobno smeta to je da premalo radimo na tome da bi neke stvari pomakli. Svaki tjedan se vozim iz Našica do Zagreba iz Slavonije i uvijek ističem one solarne elektrane tamo u poduzetničkoj zoni u Novoj Gradišci koje su na tlu, a sa strane imate cijeli niz gospodarskih objekata koji nemaju nikakve solarne panele na svojim krovovima što je apsolutno neprihvatljivo, ali je nažalost tako. Tu je i pitanje te kvalitete zraka. Prema nekakvim relevantnim izvješćima koja dolaze iz institucija EU to je ogroman broj sati koje ustvari i štete koju ta loša kvaliteta zraka prouzroči, koja se ne vidi onda ovdje jel nego se vidi u zdravstvenom sustavu kroz povećanje troškove liječenja, prijevremene smrti itd., to su uistinu alarmantne brojke za Hrvatsku kada to malo pogledate. Ja sam se time bavila i u prošlom sazivu, tužili i danas dobivam pritužbe i od građana Belišća i Valpova i Donjeg Miholjca na nekoliko gospodarskih subjekata, vidimo bit će prosvjedi u Vrginmostu također. Ovo je jedan od načina da se određene poduzetnike ipak malo dovede u red i natjera da počnu promišljati i stavljati na papir neke stvari što rade. Cijeli niz poduzetnika već to radi, znači ovo će donijeti određene promjene jer ja znam neću sada nikoga nabrajati, ali ima uistinu dobrih primjera koji su i prije one direktive o nefinancijskom izvještavanju radili ova izvješća, doduše prema GREE smjernicama jer su ona bila važeća, sada će ih raditi prema europskim smjernicama što je određeni mali pomak, ali oni to već prate i znaju, mislim da za njih to i neće biti neki veliki problem. Ali isto tako i svi ovi mali, srednji poduzetnici ukoliko su htjeli prodavati svoje proizvode na tržištu EU morali su dostaviti određenu verziju izvješća da poštuju poštuju određene principe održivog razvoja, tako da i za njih to i nije baš neka novost. Naravno trebat će određeno vrijeme prilagodbe. Ovdje u ovim prijedlozima su ta, mislim da su korektno postavljena, mislim da svi imaju dovoljno vremena prilagoditi se na ove na ove izmjene i dopune zakona. Posebno bih pohvalila što ste išli u izradu novog Zakona o računovodstvu, sedma izmjena, imamo mi ovdje … i 17. izmjena kad su recimo Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o poljoprivredi itd., imaju ponekad je ipak bolje možda napraviti cjelovitu izmjenu zakona tako da pohvala evo za taj dio. I ostaje ovo vezano za revizore, mislim da je dobro što ste propisali da moraju imati određeno iskustvo, samo ne znam gdje će ga steći. Evo to mi je, to to mi je privuklo pozornost u ovim dokumentima koji su pred nama jer relativno je malo uistinu obveznika. U prvom naletu ih je bilo 50 koji to već sada imaju tu obvezu, pa je to naraslo na nekih 70, ali tu ima doista i tih stranih korporacija koje to u maticama rade, pa onda ustvari ne rade ovdje. I ovi kada dođu sada i ovi poduzetnici koji su u kategoriji srednjih jel po sukladno Zakonu o računovodstvu i kriterijima koji to propisuju, tu će se ipak povećati jedan broj pa treba vidjeti to vezano, stavili ste tih 30 sati jel, ali ovaj, čini mi se da će se tu stvorit jedno malo usko grlo, možda na samom početku. Kroz vrijeme će se to iznivelirati ali u svakom slučaju evo pohvaljujem ovo ja kažem godinama sam se zalagala da se to proširi na veći broj. Mogli smo to možda i sami napravit, evo čekali smo da dođe iz EU ali nikada nije kasno i dobro je povećati broj onih tvrtki koje će morati raditi ta izvješća, s tim da u principu treba uvijek vodit računa da se tu ne stvore nekakve dodatne obaveze i dodatni troškovi pogotovo kada su u pitanju mali i srednji poduzetnici, možda vidjeti da i te naknade budu regulirane jer dugi niz godina slušali smo od guvernera HNB-a da on ne može utjecat nikako na naknade bankarskog sektora, a sad vidimo da će ih regulirati jel. Bilo je to do sada tržište, a sad vidimo da ipak ima on te ovlasti i mogao je to i ranije napraviti, zato što te naknade su rasle iz godine u godinu i ne opravdavaju u biti stvarni trošak koji banke imaju. Evo, tako da malo tu balansa nekog ne bi škodilo čisto da se financijski ne opterete naši poduzetnici nepotrebno. Hvala. Hvala kolegici Vesni Vučemilović. Kolega Miro Totgergeli se javio za repliku. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Vučemilović, danas tijekom rasprave čuli smo malo i rasprave o tome kako, koju svijest imaju poduzetnici o tome kako njihovo djelovanje utječe na društvo i okolinu, međutim vi ste spominjali solarne elektrane, a ovih dana upravo su podijeljene i nagrade najboljim izvoznicima, najboljim obrtnicima i tamo kad čitate podatke o tim poduzetnicima koji su nagrađeni, onda pored svih ekonomskih parametara koje navode, oni sami navedu upravo investiramo u solarnu elektranu, ulažemo toliko u svoju energetsku samoodrživost. Dakle ja mislim da oni najbolji poduzetnici u stvari njima ovo sve i ne treba, oni to već sve rade.

svi naši izvoznici koji već izvoze na tržište EU moraju dostaviti sve te podatke, ne samo za svoje poslovanje nego isto ako imaju kooperante recimo u susjednim državama, u Srbiji koje nisu članice EU, moraju tražiti te podatke i to je već godinama tako. Nešto su krenuli samoinicijativno, nešto eto silom, po sili posla i zahtjeva njihovih kupaca ali kao što ste i rekli ovo će pomoći da i oni koji nisu do sada krenuli, da se odvaže i da počnu promišljati o svim tim elementima. Mislim da je i ova energetska kriza koja nas je pogodila prije evo par godina je također tu dala svoj obol jer svi su shvatili koliko energija može biti skupa pa su i sami pokrenuli određene aktivnosti, tako da ima tu pozitivnih pomaka i to je dobro. Hvala. Slijedeća na redu za raspravu kolegica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a. Izvolite. Zastupnici i zastupnice govorit ću o Zakonu o reviziji koji postavlja okvir za educiranje, licenciranje revizora i revizorskih tvrtki i za nadzor Ministarstva financija nad njihovim radom. Želim skrenuti pažnju na pitanja i na probleme koji nam kod hitne procedure obično promaknu ispod radara. Naime, svako državno tijelo trebalo bi biti odgovorno za trošenje novca iz državnog proračuna, a posebice bi takva odgovornost trebala postojati u Ministarstvu financija, pa tako i u Hrvatskom saboru. Ministarstvu financija bi ujedno trebalo biti u interesu kako funkcionira gospodarstvo u cjelini. Bojim se da o nekim ključnim stvarima se nije niti razmišljalo prilikom predstavljanja ovog zakona. Slažem se s time da želimo imati snažnu tržišnu ekonomiju. To ćemo svi podržati. Za to nam između ostalog trebaju i revizori i revizorske tvrtke koje će stručno, objektivno, kvalitetno provoditi reviziju poduzetnika. O njihovom radu, o njihovim revizorskim izvješćima, ovisi kako će funkcionirati gospodarstvo u cjelini, kako će se puniti proračun i kakvo ćemo povjerenje imati u sustav. Imajući to na umu postavljam pitanje, postavila sam ga i u replici no nisam dobila odgovor. Kako je moguće da revizori i revizorske tvrtke u RH mogu biti dovoljno kapacitirane, dovoljno profesionalne, dovoljno stručne da obavljaju revizorska izvješća o kojima doslovno ovisi opstanak naših poduzetnika, dakle ono što će revizori utvrditi u službenim izvješćima o radu tih tvrtki i tih poduzetnika, ovisi hoće li oni opstati na tržištu, hoće li ih biti ili ih neće biti. Ako neće biti poduzetnika i ako neće biti tvrtki, neće biti zaposlenih, neće biti punjenja državnog proračuna, neće biti servisiranja javnih usluga. Dakle to je jedan čitav ciklus koji ovisi o radu državnih revizora. Mi ih imamo, oni posluju. Ministarstvo financija nadzire i prihvaća njihov rad. No kada treba obaviti jedno vještačenje, kada nam trebaju ti isti revizori da kažu što se dogodilo u Agrokoru, tada RH putem svojih nadležnih državnih tijela bježi u inozemstvo i pribjegava vještačenjima tvrtki koje ne podliježu nadzoru niti Ministarstva financija niti drugih državnih institucija. Mi nad onime što će se u tim revizorskim izvješćima utvrditi nemamo apsolutno nikakvu mogućnost provjere ili kontrole. Pritom ta vještačenja predstavljaju čisti gubitak za državni proračun. Evo dva primjera, imali smo jedno propalo vještačenje koje su hrvatski porezni obveznici platili 1,3 miliona eura, to je prvo vještačenje u slučaju Agrokor za koje danas, do danas nitko nije odgovarao. Nije odgovarao DORH, nije odgovarao čelnik DORH-a niti netko unutar tog tijela tko je angažirao tu tvrtku, nije odgovarao niti tadašnji ministar financija koji je odobrio ta sredstva iz državnog proračuna. Dakle, 1,3 miliona eura bačeno niz vjetar. Iako se po svemu moralo u samom startu znati da takvo vještačenje na sudu neće i ne može imati prolaz. To je mogao dati svaki vježbenik, a ne netko kome je dano povjerenje da rješava jedan tako ozbiljni slučaj. I nije nam prvi put bilo dovoljno to što smo se obratili poljskoj tvrtci i KPMG Poljska Ismalu Kamalu sada smo ponovo napravili istu stvar. Dakle, niti jedan fakultet ekonomski kome se DORH obratio dakle Zagreb, Rijeka, Split, Osijek nije imao dovoljno profesionalnih ljudi, dakle nije imao kadrove koji bi mogli obaviti vještačenje niti su imali tehničke i druge materijalne mogućnosti, niti su to imale domaće revizorske tvrtke kojima se DORH obratio. Dakle, za ovakvo vještačenje Hrvatska nema svojih stručnjaka niti tvrtki, dakle ne samo pojedinca nego čak niti tvrtki, ali pojedinac dakle svojevrsni stručnjak Karl Hengstberger iz Austrije je imao svoj mali tim koji to može. Pa ja postavljam pitanje evo ovih završnih par sekundi imamo li mi uopće tvrtke na koje se ovaj Zakon o reviziji odnosi ili je to sve skupa jedna šarena farsa i laži? **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegici Orešković. Slijedeća na redu je kolegica Sanda Livija Maduna ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege zastupnici, pardon, poštovani državni tajniče sa suradnicama evo danas smo imali priliku raspravljati o prijedlozima triju zakona. Prijedlog Zakona o računovodstvu, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji te Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala s konačnim prijedlogom zakona stoga ću se završno obratiti koliko mi to vrijeme dozvoli. Prije svega važno je istaknuti da se sva tri prijedloga zakona predlažu zbog činjenice da je 5. siječnja 2023. godine na snagu stupila Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti tzv. CSRD direktiva. Kao što smo danas i mogli čuti cilj direktive je osigurati dostatnu razinu transparentnosti tj. osigurati odgovarajuće javno dostupne informacije o tome kako rizici održivosti utječu na poslovanje poduzetnika, ali i o utjecaju samih poduzetnika na društvo i okoliš Složila bih se sa kolegama koji su istaknuli da poduzetnicima ne bi trebao prioritet biti kratkoročni profit već dugoročna održivost stoga iz tog razloga također pozdravljam predložene izmjene zakona. Obzirom da CSRD direktiva mijenja i druge akte usvojene na razini EU i to kako u računovodstvenu i revizijsku direktivu tako i direktivu transparentnosti te se izmjene reflektiraju na hrvatsko zakonodavstvo na način da je potrebno izmijeniti ova spomenuta 3 zakona. Naime, u ovom slučaju riječ je o izmjenama kojima se Zakon o reviziji i Zakon o tržištu kapitala nadopunjuje radi potrebe uvođenja izvještavanja održivosti, a da se pritom oni suštinski ne mijenjaju, dok se Zakon o računovodstvu mijenja u potpunosti. U odnosu na važeći zakon najznačajnija novost koju donosi nacrt Prijedloga Zakona o računovodstvu je uređivanje područja izvještavanja održivosti za pojedine skupine poduzetnika odnosno povećava se i krug obveznika, proširen je sadržaj izvještavanja o održivosti. Izvještaj održivosti biti će strojno čitljiv. Standardizira se izvještavanje te se uvodi i obveza provedbe izvještaja o održivosti koju će obavljati revizorska društva. Novosti koje donosi nacrt Prijedloga Zakona o reviziji su da se zahtjeva i provjera izvještaja o održivosti. Nadalje, prilagođen je pojam revizorskih usluga, dorađene su odredbe koje se odnose na revizorski ispit. Zatim iskazivanje naknada naplaćenih za provjeru izvještaja održivosti u evidenciji klijenata. Utvrđuju se pravila za provjeru konsolidiranog izvještaja održivosti. Proširene su i zadaće revizor… revizijskog odbora kao i sustav ispitivanja osiguranja kvalitete. Za Zakon o tržištu kapitala važno je istaknuti da se uvodi obveza izrade i objave izvješća održivosti za izdavatelje vrijednosnih papira koji su, koji su uvršteni na uređeno tržište te se uvode pravila i mjere za upravljanje IKT rizicima u poslovanju investicijskih društava i uređenog tržišta. Kako je i kolega Totgergeli istaknuo uzimajući u obzir da je rok za prijenos direktive 6. srpanj 2024. godine važno je donijeti ove zakonske prijedloge po hitnom postupku kako bi se poduzetnici mogli pravovremeno pripremiti za nove izvještajne zahtjeve, ali i kako bi se ovlašteni revizori i revizorska društva pravovremeno stigla pripremiti za te nove zahtjeve koje im ovaj zakonodavni okvir donosi. Sukladno svemu navedenom zaključujem da će Klub zastupnika HDZ-a podržati spomenute prijedloge zakona. Zahvaljujem. Sa ovim završavamo predviđene točke dnevnog reda i stoga zaključujem raspravu. **Jandroković, Gordan

Hvala kolegici Orešković. Slijedeća na redu je kolegica Sanda Livija Maduna ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite.

Slijedeća na redu je kolegica Sanda Livija Maduna ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite.